Josip (SDP)** Idemo raspraviti sljedeću točku dnevnog reda - Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2011. godinu Državna komisije za kontrolu postupaka javne nabave podnijela je izvješće na temelju članka 19. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prijedlog, odnosno izvješće ste primili u pretince. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Da li želi predstavnik predlagatelja, to je i predstavnik komisije, dati uvodno obrazloženje? Da. Vlasta Pavličević, jel' tako? Izvolite poštovana predsjednice. **Pavličević, Vlasta** Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici pred vama je Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2011. godinu koje sadrži brojne statističke i druge podatke iz kojih je moguće saznati puno toga o radu Državne komisije i o načinu na koji ga obavljamo. Prije iznošenja glavnih značajki izvješća dopustite nekoliko riječi o samoj Državnoj komisiji. Državna komisija je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva te za podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane zakonodavstvom javne nabave. Da bi se razumio način rada Državne komisije potrebno je istaknuti da Državna komisija ne može po službenoj dužnosti kontrolirati postupke javne nabave već to čini isključivo po žalbama žalitelja. Što se tiče samog izvješća u 2011. godini Državna komisija je zaprimila 1921 žalbu što ne predstavlja značajan porast u odnosu na 2010. godinu kada je bilo 1919 žalbi. Međutim, u odnosu na 2009. godinu kada je bilo 1420 žalbi predstavlja porast od 35%. Postavlja se pitanje zašto tako veliki broj žalbi? Ne znamo, za pretpostaviti je da se razlozi nalaze u podizanju razine znanja među žaliteljima, o njihovim pravima u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi, zatim u stanju obilježenom krizom gospodarstva. Naime, za pretpostaviti je da privatni sektor u vrijeme otežanih gospodarskih prilika poduzima sve kako bi došao do posla, pa tako i žalbe podnosi u javnim nabavama. Ali veliki broj žalbi svakako ukazuje i na povjerenje koje stranke postupka imaju u radu državne komisije. Ono što svakako pridonosi ugledu državne komisije je visoka razina transparentnosti rada državne komisije. Naime, sukladno pozitivnim propisima sve odluke koje je državna komisija donosi i javno se objavljuju na internetskim stranicama državne komisije i to u punom obliku. Osim toga, na našim stranicama nalazi se i javni upisnik upravnih predmeta u kojem se mogu pratiti podaci o svim predmetima nabave ne koje je izjavljena žalba. Na ovaj način je omogućeno velikom broju subjekata informiranje o svakom postupku javne nabave koji je predmet kontrole pred državnom komisijom. Učinci visoke razine transparentnosti rada su dvojaki, edukacija subjekata i borba protiv korupcije. Nužan preduvjet za nesmetan rad svakog državnog tijela pa tako i državne komisije je dovoljan broj zaposlenih. Iako je tijekom 2011. godine bilo zaposleno 22 stručna savjetnika treba napomenuti da nisu svi radili tijekom 2011. godine, cijele godine. Naime, 5 stručnih savjetnica bilo je na rodiljnom pa su tijekom 2011. godine zaposlena 3 savjetnika kao zamjena za radna mjesta savjetnica koje koriste rodiljni dopust. Treba napomenuti da novi zaposlenici po prirodi stvari nisu u mogućnosti odmah po sklapanju ugovora o radu postići punu funkcionalnost. Jer je zakonodavstvo javne nabave iznimno složeno i opsežno, a gotovo svaki postupak javne nabave normiran je i posebnim propisima koji se odnose na, bilo na konkretan predmet nabave ili naručitelja. Zbog toga je potrebno određeno vrijeme za prilagodbu, odnosno za postizanje pune funkcionalnosti rada. Treba napomenuti da je razrješenjem člana državne komisije na osobni zahtjev u listopadu 2011. godine ostalo upražnjeno 1 mjesto člana državne komisije i smanjeni broj članova državne komisije, dakle s 5 na 4, također je utjecao na optimalan rad. Sve navedeno negativno se odrazilo na prosječnu duljinu trajanja postupka pred državnom komisijom. S obzirom na veliki broj predmeta i na stalno proširenje nadležnost, naime stupanjem u članstvo EU. Zakonodavstvo javno nabave primjenjivat će se kako na postupke financirane sredstvima iz domaćih izvora, tako i na projekte financirane iz fondova EU. Stoga je potrebno osigurati dovoljna materijalna sredstva potrebna za nesmetano funkcioniranje državne komisije, te nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta kako u pogledu broja stručnih savjetnika tako i u pogledu broja članova. sam već navela je u 2011. godini zaprimila 1921 žalbu, što je svega 5,95% na ukupan broj objava u elektroničkom oglasniku. Od ukupnog broja žalbi 72 su se odnosile na postupak dodjele koncesija, dok na postupak javno-privatnog partnerstva nije bilo ni jedne žalbe. Pored toga državna komisija je u 2011. godini odlučivala i u 269 predmeta, prenesenih iz 2010. godine, pa je tako u 2011. godini u radu bilo ukupno 2190 predmeta. Od čega je u 2011. riješeno njih 1888. Naime, svi žalbeni predmeti zaprimljeni u jednoj godini ne mogu biti riješeni u toj godini, jer se žalbe zaprimaju i na samom kraju godine pa se ne mogu predmeti kompletirati i nužno se prenose u sljedeću godinu. Kao što sam već navela državna komisija ne pokreće žalbene postupke po službenoj dužnosti, nego po žalbama žalitelja. Međutim, jednom kad je žalbeni postupak pokrenut državna komisija zakonitost postupka javne nabave kontrolira i po službenoj dužnosti u odnosu na bitne povrede zakona. Državna komisija u žalbenim predmetima u 24,74% slučajeva žalbu ocijenila osnovanom što je za posljedicu imalo donošenje odluke o poništenju postupka nabave i poništenju odluke o odabiru u cijelosti ili djelomično. Zbog nedostatka procesnih pretpostavki u 22,94% slučajeva žalba je odbačena, postupak po žalbi je obustavljen u 16,45% slučajeva, dok je žalba odbijena u 27,32% slučajeva. Državna komisija je po žalbama zaprimljenima u 2011. godini kontrolirala 597 različitih naručitelja, odnosno obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi. Ukupna vrijednost kontroliranih postupaka javne nabave u 2011. godini pred državnom komisijom iznosila je oko 20 milijardi kuna. Državna komisija je između ostalog nadležan i za podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane zakonodavstvom javne nabave, pa je tijekom 2011. godine podneseno 7 optužnih prijedloga za prekršaje. Treba istaknuti da su žalitelji sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi prilikom pokretanja žalbenog postupka dužni platiti naknadu za vođenje žalbenog postupka pred državnom komisijom. Ta naknada je prihod državnog proračuna, a u 2011. godini je u državni proračun s osnova naknade uplaćeno 7 206 000 kuna, a odobreni proračun državne komisije za 2011. godinu bio je 8 717 000 kuna. Iz navedenih podataka proizlazi da je državna komisija RH koštala otprilike svega oko 1 500 000 kuna. Nadalje treba reći da je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi protiv odluka državne komisije moguće izjaviti tužbu Upravnom sudu. Stranke postupka su protiv odluka državne komisije donesenih u 2011. godini izjavile 138 tužbi, što u postotku iznosi 7,3% samo. Mali broj izjavljenih tužbi može ukazivati na činjenicu da su stranke u približno 92% slučajeva zadovoljne odlukom Državne komisije. Sukladno odredbama članka 19. Zakona o Državnoj komisiji, godišnje izvješće mora sadržavati i ocjenu stanja o pravnoj zaštiti i javnoj nabavi općenito. Državna komisija može dati ocjenu samo temeljem svoje prakse kao uzorka, nikako drukčije. Područje javne nabave je izuzetno važna za cjelokupno društvo jer predstavlja postupke pomoću kojih se nabavljaju robe, radovi i usluge neophodne za nesmetano funkcioniranje države. Krajnji korisnici svakoga predmeta nabave su građani. Javna nabava po svojoj prirodi znatno utječe i na gospodarstvo obzirom na velike vrijednosti ugovora o javnoj nabavi. Zakonodavstvo, institucije i praksu treba postaviti na način da se javna nabava provodi kao održiva javna nabava te da se o svakom postupku dobiva najbolja vrijednost za novac. U cijelom sustavu pravne zaštite potrebno je i dalje ulagati napore u cilju podizanja razine znanja sudionika postupka. Stalnom edukacijom se postiže i antikorupcijski učinak. Snažni antikorupcijski učinci u radu Državne komisije postižu se prije svega samom činjenicom o osnivanja i funkcioniranja Državne komisije kao samostalnog i neovisnog državnog tijela koje pruža pravnu zaštitu i tako osigurava jačanje vladavine načela zakonitosti i sankcioniranje nezakonitog postupanja u javnoj nabavi. Ostvarivanje nadležnosti Državne komisije i instrument borbe protiv korupcije, budući da ovo državno tijelo poništava postupke javne nabave u kojima se utvrde uvjeti za poništenje te na taj način sprječava sklapanje štetnih ugovora. Snažni antikorupcijski učinci u radu Državne komisije također se postižu i objavljivanjem svih odluka u punom neanonimiziranom obliku na internetu. Evo, navedeno predstavljam kratak presjek Izvješća o radu Državne komisije za 2011. godinu. Ono što bih na kraju svakako htjela istaknuti je činjenica da je Državna komisija zadržala kvalitetu svoga rada unatoč velikom opsegu posla. Svi zaposlenici Državne komisije iznimno uspješno obavljaju svoj posao. Ponovno ističem da se radi o premalom broju ljudi u vrlo važnom i osjetljivom poslu. Stoga koristim ovu priliku zahvaliti se svim zaposlenicima Državne komisije na uloženim naporima u ispunjavanju radnih zadataka i iznimno kvalitetno obavljenom poslu. Hvala vam na pažnji. Hvala i vama poštovana predsjednice Državne komisije. Otvaram raspravu. Naravno, prvo idemo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskome saboru. Prvi je Klub socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Ivan Klarin. Izvolite poštovani zastupniče. predsjednice Komisije za kontrolu postupaka javne nabave sa suradnicom, kolegice i kolege! Odmah na početku svoje rasprave istaknut ću da će Klub zastupnika SDP-a, dakle, podržati Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2011. godinu. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave samostalno je i neovisno tijelo, kao što smo maloprije i čuli od gospođe predsjednice, iako mogu kazati… /govornik se ne razumije/ … mnogim institucijama u Republici Hrvatskoj. Dakle, državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne i regionalne samouprave, kao i tijelima koja su osnovana za svrhu zadovoljavanja javnih interesa. Svakako je dobra činjenica da broj predmeta konstantno raste o 2008. godine. Dakle, 2008. godine imali smo tisuću a u 2011. godini broj predmeta je narastao na 1921, što dodatno govori o velikom povjerenju svih onih koji imaju pravo podnošenja žalbe na Komisiju. Državna komisija žalbene postupke ne može pokrenuti po službenoj dužnosti nego isključivo dakle na zahtjev žalitelja i puno puta smo u proteklih nekoliko godina slušali razne kritike na sve one koji raspisuju javne nabave da to ne rade u skladu sa Zakonom i tako dalje, ali moram ovdje reći da Komisija nema nikakve mogućnosti da u toj fazi zaustavi takve nezakonite radnje ako ih tako možemo nazvati. Posebno je problematično kršenje Zakona od strane naručitelja kada se naručitelj direktno dogovara prethodno, dakle sa izvođačem radova i sastavljaju samih troškovnika, kada čak prije svake objave potencijalni izvođač budućih radova sastavlja taj troškovni i normalno sebe dovodi u povlašteni položaj svjesno kršeći taj Zakon. Ali, ponavljam, Komisija na žalost tu nema nikakvih ovlasti da u toj fazi to i spriječi. Svakako bih naglasio i antikorupcijsku ulogu Komisije da u tijeku postupka spriječi konačnu manifestaciju potencijalnog koruptivnog djelovanja u postupku, svjesni činjenice na na Komisiji završi samo malen broj onih javnih nabava koji su moguće nezakoniti, a da puno veći broj ostaje nedirnut, tj. da se provode onako kako su i zamišljeni u startu, a to je da pogoduju nekome. S obzirom na konstantni broj povećanja predmeta koji dolaze na Komisiju, produljuje se i rok rješavanja predmeta, to moram kazati da to na žalost, dakle, u 2008. godini to je iznosilo samo 30 dana, možda je i tih 30 dana nekome puno, a danas imamo podatke da je to i preko 60 dana, tj. vi ste u svom izvješću naveli da je to točno 61 dan. Ja sam listao vašu WEB stranicu. Tamo na žalost ima podataka, dakle, i neriješenih predmeta i preko 120 dana, dakle iz mjeseca svibnja, lipnja i srpnja ima neriješenih predmeta. Normalno, ta komponenta nikako ne zadovoljava, a žurnost i brzinu provođenja samih postupaka. Broj djelatnika vjerojatno ne odgovara željenoj brzini rješavanja predmeta jer od ukupno 32 znamo da 5 ljudi sačinjava samo Komisiju, a na broj stručnih suradnika i djelatnika otpada samo 22 službenika. Normalno da je to premalo i da se na tom polju treba raditi da se poveća dodatni broj službenika. Nama u SDP-u je izazov da se ubrzaju i skrate rokovi odluka pri podnesenoj žalbi jer nikome nije u interesu da Komisija bude usporivač razvoja svih onih o kome odlučuju u postupcima rješavanja žalbi. I ja ne kažem da je to sad slučaj, ali konstantan broj povećanja predmeta iz godine u godinu može dovesti dakle i do produljenja rokova ne više od 60 dana nego ne daj Bože i 90 dana. Onda smo svi zajedno u problemu koji dakle ovisimo o komisiji. U gospodarskoj krizi svima nam je interes brže kretanje gospodarskih aktivnosti, ali i brži razvoj. A posebno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakle, ovakve probleme potrebno je rješavati jačanjem administrativnih kapaciteta i ništa drugo. Poseban je problem i što pojedini žalitelji ne plaćaju naknadu na vrijeme te se događaju i takve stvari da se žalbe podnose samo kako bi se usporila određena javna nabava, a imamo slučajeva dakle gdje se preko leđa komisije sukobljavaju pojedini poduzetnici koji se bave istom ili sličnom djelatnošću. Dakle, to nije rijedak slučaj ako imaju istu djelatnost prodaju npr. komunalnu opremu. Imamo slučajeva da namjerno jedan drugome podnose žalbe opet na štetu dakle jedinica lokalne samouprave i drugih javnih tijela. ime novčane naknade dakle u Proračunu za 2011. godinu uplaćeno je 7,2 milijuna kuna, a proračun komisije odobren za istu godinu je 8,7 milijuna kuna. Dakle, glavna uloga komisije je transparentnost, ali i brzina jer nismo učinili mnogo dakle ako u pojedinim žalbama što sam maloprije kazao rokovi budu i dulje od 120 dana. Naime, time moguće ugrožavamo i neke projekte ako znamo da su za neke projekte sredstva u tekućoj godini osigurana. Na primjer jedinica lokalne samouprave ili neko ministarstvo za što ima osigurana sredstva da li iz pretpristupnih fondova ili fondova državnih za tekuću godinu raspiše javnu nabavu u 6. mjesecu, žalitelj podnese žalbu, komisija rješava to 60 dana. Dakle, dolazimo u problem da te novce to tijelo ne može ni iskoristiti, a onda je zapravo nešto, događa se nešto što je najgore da se ugrožava sam projekt, a normalno to nikome nije u interesu. Na stranici 23. vašeg izvješća prikazujete i tablicu broja žalbenih predmeta u odnosu na naručitelja. Tu je logično da ona društva koja godišnju raspisuju najveći broj javnih nabava imaju i najveći broj žalbi pa i tu u 2011. godini vode Hrvatske vode, vode, Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Hrvatske šume itd. Naime, sljedeće godine volio bih, mi u SDP-u bi dakle voljeli vidjeti i tablicu broja žalitelja, dakle onih koji podnose žalbe i to broj podnesenih prijava, ali i broj riješenih. Dakle, da li je u korist podnositelja ili u korist dakle jedinice lokalne samouprave ili drugog tijela vlasti koje raspisuje javnu nabavu. Struktura zaprimljenih žalbi, predmeta prema vrijednosti nabave je očekivana. Dakle, što veća procijenjena vrijednost tu je veći broj žalbi, a logičan je i malen broj žalbi na iznose ispod 70 tisuća kuna vrijednosti tako da u 2011. godini samo 27 žalbi je podneseno na iznose ispod 70 tisuća kuna što iznosi 1,40%. Ali ja bih i te ljude pohvalio jer je rijetkost u Hrvatskoj uopće da se raspisuju javne nabave na iznose manje od 70 kuna. Naime, praksa je da u našoj državi ako imate neki istovrstan posao, dakle istovrsnu nabavku istovrsne robe koja iznosi npr. 200 tisuća svi se odlučuju na cjepkanje te javne nabave, a nikako na raspisivanje tako da su tu problemi očiti, ali ponavljam dakle tu nije stvar Komisije za kontrolu javne nabave da to rješava nego se te prijave isključivo podnose po službenoj dužnosti. Na kraju bih rekao da je nama u SDP-u vidljiv napredak komisije pogotovo kod broja riješenih predmeta, a veseli i činjenica što komisija iz godine u godinu ulijeva i povjerenje svih onih koji se na nju mogu osloniti prvenstveno mislim građana, obrtnika i poduzetnika. Normalno ova kategorija je za mene na kraju najvažnija. Za sve ono loše što se dogodilo na polju javne nabave pa i u 2011. godini o čijem izvješću raspravljamo, ali i proteklih godina, ne vidim nimalo odgovornost Komisije za kontrolu javne nabave ali vidim odgovornost nekih drugih tijela koji su kvalitetnije i promptnije mogli i trebali obavljati svoj posao. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći je klub HNS-a. Podijelit će raspravu u dva dijela. Prva je poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana predsjednice Državne komisije za javnu nabavu sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. pripremi za ovu raspravu uz Izvješće za 2011. godinu pregledala sam izvješća nekoliko proteklih godina i došla do zaključka da se one uistinu izrađuju uglavnom vrlo kvalitetno, opširno i jezgrovito što je za svaku pohvalu, ali se i kontinuirano naglašavaju isti problemi i isti zahtjevi koji se isto tako iz godine u godinu ne rješavaju. Praksa javne nabave od 2008. do 2011. godine ukazala je na potrebu za značajnim izmjenama i u brzini rješavanja žalbenih postupaka, ali i u sustavu pravne zaštite u postupcima javne nabave. Naime, od trenutka kada je 1. siječnja 2008. godine stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi broj žalbenih predmeta povećao se u 2008. u odnosu na 2007. godinu za 62%, a taj trend nastavio se i dalje. Tako je u 2009. godini povećanje žalbenih predmeta iznosilo 39%, a 2010. 34%. Zakon je naime svojim odredbama proširio krug žalitelja i povećao broj faza postupaka javne nabave na koju je moguće izjaviti žalbu, ali naravno da je gospodarska kriza doprinijela tome da se gospodarstvenici na sve moguće načine uistinu pokušaju izboriti za dobivanje poslova. Obzirom na dakle velik broj žalbi česti su prigovori gospodarskih subjekata i naručitelja na svim razinama da postupak rješavanja žalbi pred Državnom komisijom jednostavno predugo traje. Naime, podaci govore o tome, a o tome je eto govorio i kolega prije mene iz SDP-a, da prosječni žalbeni postupak u 2011. godini dakle od trenutka zaprimanja žalbe u Državnoj komisiji pa do otpreme Državne komisije trajao je 61 dan, a vidljivo je dakle da su određeni procesi trajali i preko 120 i 130 dana što je apsolutno neprihvatljivo. To je svakako predugi rok i on ozbiljno koči sve procese, a ono što je u ovom trenutku posebno važno ozbiljno koči gospodarske procese. Postupak je predug i neučinkovit, a samo da podsjetim da je u zaštiti prava gospodarskih subjekata učinkovitost osnovna premisa žalbenog postupka. Kao što sam istaknula na početku rasprave Državna komisija uz izvješće naglašava da ima premali broj ljudi, premali broj članova komisije i premali broj stručnih savjetnika što je obzirom na važnost posla koji obavljaju, u tome se vjerujem svi slažemo, apsolutno neprihvatljivo. Meni je nejasno da se to iz godine u godinu ignoriralo i zato mi je iznimno drago čuti da će se novim Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave to ipak promijeniti. Velik dio novog Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu sa 1.01.2012. godine stoga njegovi učinci nisu vidljivi u ovom izvješću izrađen je s ciljem stvarne, brze i učinkovite zaštite prava gospodarskih subjekata u fazi postupaka kada u fazi postupaka kada se nezakonitosti još mogu na vrijeme ispraviti te omogućiti nastavak i zakonit završetak postupka javne nabave, a ne kako je bilo ranije poništavati cjelokupni postupak javne nabave i vratiti ga na početak što naravno dodatno odugovlači i zavlači sve postupke i procese. Iznimno važan utjecaj na učinkovitost žalbenih postupaka imaju izmjene odredbi vezane uz bitne povrede zakona kod kojih su u prijašnjem zakonskom rješenju uočene poteškoće te prema novom zakonu Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom postupku smije postupati isključivo u u granicama žalbenih navoda. Jer dosada je naime morala pregledavati cjelokupnu dokumentaciju bez obzira da li je žalba na to ukazivala što je naravno opet dovodilo do odugovlačenja procesa. Ono što bih također izdvojila kao bitno je svako povećanje naknade za žalbeni postupak, posebice za žalbene postupke javne nabave visokih procjenjivih vrijednosti jer dosadašnja praksa je ukazivala na velik broj žalbi kojima je isključiv cilj bio zaustavljanje, odnosno namjerna blokada sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a ne zapravo stvarna zaštita prava određenog gospodarskog subjekta. Ono što bih u ovom izvješću, odnosno radu komisije svakako željela pohvaliti su dvije stvari, to je prvo transparentnost i drugo antikorupcijsko djelovanje. Naime, komisija je u svom radu iznimno transparentna, sve odluke objavljuju se na internetskim stranicama komisije u punom obliku sa nazivom stranaka, a isto tako objavljuje se i upisnik predmeta upravnog postupka pred Državnom komisijom koji se svakodnevno ažurira i na taj način se uistinu najširi krug subjekata može s predmetima upoznati i pratiti sve što se događa pred komisijom. Što se tiče antikorupcijskog djelovanja tu postoje zapravo dva učinka, jedno je kontrola postupaka s posljedicom poništenja. Oni za koje se ustvrdi da su provedeni suprotno zakonu i sprječavanja nastanka štetnih ugovora kojima se zapravo sprječava realizacija potencijalnog koruptivnog ponašanja što je zapravo i glavna prednost jer se sve zaustavlja već u postupku, dakle prije nego što je šteta počinjena. To je zapravo načelno tako, e sad kad se malo pogledaju brojke, o tome će kolega Batinić nešto kasnije govoriti, to možda baš i nije tako. Dakle, eto obzirom na ono što sam u početku naglasila izvješće je dovoljno i opširno i jasno. Ja sada možda više ne bih o njemu, ali par riječi o onome što nas čeka. ulaskom Hrvatske u EU na postupke nabave u sklopu projekta financiranja fondova EU počinje se primjenjivati nacionalno zakonodavstvo u javnoj nabavi. To je naravno značajna razlika i tu se svakako očekuje značajno povećanje obujma javne nabave, a posljedično i značajno povećanje broja zahtjeva za pravnom zaštitom. Obzirom na naravno potrebu iskorištavanja sredstava iz fondova EU u naravno propisanim rokovima, ali i s obzirom na činjenicu da sadašnji rad Državne komisije svakako je prespor i ozbiljno ugrožava posebno gospodarske procese ustrojstvo i kapacitete Državne komisije potrebno je promijeniti. O tome se govori i u sveobuhvatnom monitoring izvješću izdanom od strane Europske komisije 10. listopada u Poglavlju 5.- Javne nabave gdje je nužnost promjene i prilagodbe upravo u ovom smislu navedena kao obveza RH. Iz tog razloga Vlada i priprema novi Zakon o Državnoj komisiji čiji je cilj prije svega ubrzanje rješenja žalbenih predmeta. Naime, prema podacima kojima raspolažem planirano je da se dosadašnjih 5 članova komisije zamijeni sa 9 članova, odnosno da se stvore 3 vijeća koja bi paralelno mogla raditi i odlučivati u predmetima i to bi vjerujemo itekako ubrzalo procese rješavanja žalbi. Iz ovog sveg navedenog možemo zaključiti da je komisija u okvirima mogućeg radila dobro, da se stvaraju pretpostavke da njezin rad bude još bolji i još učinkovitiji i stoga će klub HNS-a izvješće podržati. Hvala lijepa. Potpredsjednik uvaženi Hrvatskog sabora Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici Državne komisije. Naime, kao što je kolegica Natalija kazala ja ću malo brojke i malo odostraga. Ukupan iznos, naravno govorit ću afirmativno u smislu i želio bih da me tako predstavnice komisije shvate ali i uz određene sugestije. Govoreći o ukupnom iznosu procijenjene vrijednosti nabave zaprimljenih žalbenih predmeta 20 milijardi 691 milijun 773 tisuće kuna stavimo u kontekst 1921 žalbe, odnosno 1600 i nešto riješenih, poništeno 403 što ispada u odnosu na objavljenih 25 tisuća 244 1,6% gledajući ukupnost i kada govorimo o onome dijelu antikorupcijskog djelovanja. Ja se slažem da treba biti kontrola, nadzora nikada dovoljno i ne dovodim u pitanje efekte, ali isto tako matematičar sam i teško mi se odviknuti od brojki i sagledavati numerički neke činjenice. Naime, što je? Sugerirao bih kod sljedećeg izvješća koje će uslijediti za ovu godinu neke stvari i pretpostavke. Naime, zadržao bih se ukratko, vrijeme će mi dozvoliti, znači na određene konstatacije, povjerenje u rad komisije – ne dvojim. Međutim, isto tako iščitavajući ove statistike od 2006.,2005., 2007., 2008., 2009., 2010., isto tako vrlo dobro znamo da je prekretnica gospodarska, investicijska bila 2008. godine. godine vi niste mogli dobiti na natječaju izvođača radova i išli su sa vrlo visokim cijenama, vrlo tko se rijeko žalio. 2009. pomanjkanje poslova, pomanjkanje investicija, deseta, pogotovo jedanaesta i što je po logici stvari, ako idemo na taj način razmišljati, povećanje žalbenih postupaka sve veći. Kada pogledamo ovaj dio gdje je u Izvješću tablično sadržano koji su da tako kažem ponavljači pogrešaka, dva, tri, četiri puta i više, tu bi sugerirao određene preporuke prema tim trgovačkim društvima, uglavnom radi se o državnim tvrtkama. Riješeno u 2011. godini 1629 žalbi, usvaja se žalba na 24, 74, znači na 25% onih koji su se žalili. I ono kao što sam uvodno kazao, kada stavite u kontekst investicijski gledano 20 milijardi bilo bi interesantno tablično ukoliko vam je dostupan podatak, da možete napraviti jednu tablicu od tih 25 tisuća ukupno javne nabave i da se vidi u strukturi koliko je učešće riješeno, koliko je u strukturi znači gledajući visina nabave, mislim da bi i zaključci mogli biti daleko kvalitetniji ne nama za raspravu nego vama konkretno i kao nekakva sugestija. Zato ovaj dio vaših zaključaka koji se odnose na antikorupcijsko djelovanje, to znači da je i ovih 23 tisuće provedenih postupaka javne nabave gdje nije bilo primjedbi odnosno žalbi, da je tu sve čisto. Ja vam odgovorno tvrdim da je tu bilo korupcije.Čisto velim kao oprez, pristup, pokušajte tablicu napraviti jer brojke su nemilosrdne. Što se tiče ovoga ostaloga dijela Izvješća, što se tiče prirode pogrešaka, ja ipak bi tu se ogradio u jednom dijelu jer dolazim već dva mandata sam u JLS-u i vrlo dobro znam procedure oko javne nabave, znam probleme, vjerujem da imate određenih tehničkih problema što svakako ću podržati, pogotovo što se tiče usluga u građevinskom sektoru. Imate jedan slučaj gdje provodim javnu nabavu tri godine za redom i dva igrača, da tako kažem, naprosto ako jedan dobije ponudu, drugi se namjerno žali i učiniti će sve da ovaj sljedeći ne dobije posao. Naravno, to je nešto što, ajde mogu kazati da službe možda nisu uspjele sagledati. Ovim novim izmjenama odnosno novim Zakonom od 2011. stvari su pojednostavljene. Međutim, sugerirao bi da pokušate svoje kapacitete stručne, velim imat ćete podršku ovdje od svih nas u Saboru, ali da upravo u nekim specifičnostima dovedete prave stručnjake. Jer nije jednostavno proanalizirati troškovnike, proanalizirati, tablično vidjeti što je damping cijena.

zamijeniti predsjednika Sabora, evo, podržati ću Izvješće ali uz malu ogradu i sugestiju antikorupcijski. probajte staviti brojke od 25 tisuća provedenih postupaka javne nabave, koliko je žalbenim postupkom riješeno, to vam je 1,6%. I svaka kuna da se otkrije korupcija, da se spriječi je hvale vrijedna, ali velim više bi se možda koncentrirao na neke kvalitetnije ajmo reći tablične prikaze koji bi upravo mogli i kvalitetnije uporište imati u ovome što ste konstatirali. Hvala. Hvala i vama potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Slijedeći je Klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskome saboru i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo predsjednice Komisije, kolegice i kolege! Pred nama se nalazi jedno izvješće koje je tehnički gledano čisto kvalitetno napravljeno i tko god hoće ga pročitati može iz njega puno toga iščitati. ova rasprava u visokom domu zaslužuje ipak malo raspravu između redaka. Da kažem iščitavanje između brojki jer naprosto mislim da svi klubovi koji su govorili do sada i klub SDP-a i HNS-a i na tragu toga će biti rasprava Kluba Hrvatske demokratske zajednice, možemo se složiti da rad Komisije u proteklom periodu iz godine u godinu je bio snažan antikorupcijski instrument. To je naprosto činjenica od koje ne možemo svi pobjeći. Isto tako i kolegica Martinčević iz Kluba HNS-a je rekla, ne direktno ali da kažem, preneseno, a to je da smo izgradili institucije. A to je vrlo bitno jer kada govorimo o tome da će nam se otvoriti prostor u sljedećim godinama da možemo povući silne milijarde eura, ako nećemo imati instituciju koja će kontrolirati određene postupke onda će nam se dogoditi ono što se dogodilo našim susjedima slovencima, što se događa još nekim drugim europskim zemljama da zbog loših provedenih postupaka javne nabave, zbog loše kontrole javne nabave stigao ih je, da tako kažem, mač istine, mač pravde i moraju ta sredstva vratiti. Dakle, definitivno mi smo u proteklim godinama izgradili instituciju. Zašto govorimo mi, zato što je počelo za vrijeme koalicijske vlade i kasnije se nastavilo. I ako malo čitate kroz brojke i što se tiče predmeta, a osobito što se tiče nominalnog dijela ukupnih žalbi, onda ćete vidjeti da izuzev 2011. gdje su gospodarstvenici itekako već počeli osjećati breme trogodišnje krize, manje-više ti iznosi na koje su se podnosile žalbe u tim proteklim godinama su bile u granicama milijarda gore, milijarda dolje. I to nam ukazuje na nešto. Međutim, ono što bih ja želio reći u ime hrvatske demokratske zajednice i to je nešto što je kolega Batinić govorio pa ću ga samo pokušati nadopuniti, gledajte, u godini u kojoj smo imali tehnički izlazak iz recesije, pa onda na kraju je došao zadnji kvartal gdje se opet dogodili negativni gospodarski pokazatelji mi imamo za 20 milijardi kuna žalbe. Mi hoćemo ili nećemo priznati 20 milijardi kuna državnih novaca je bilo zamrznuto određeni period. I ovo uopće ne ide kritika komisiji, da se razumijemo, nego tko god je od nas ili u doticaju s bilo, da li na lokalnoj razini, da li, tu podrazumijevam i županije, da li na državnoj razini je bilo onih dežurnih jer naprosto zbog krize posla, zbog nedostatka posla svi su najedanput odlučili žaliti i svi su najedanput smogli hrabrosti se žaliti i ako nisu dobili posao oni su išli rušiti postojeći posao nadajući se da u sljedećem javnom natječaju će dobiti taj posao. Međutim, ako vi zamrznete 20 milijardi, a kad pogledate tu su robe 5 milijardi, radovi 9 milijardi i 600, usluge 5 milijardi i 700 da se to pravovremeno okrenulo u gospodarstvu RH vjerojatno bi određeni makroekonomski pokazatelji bili drugačiji. je naprosto činjenica o kojoj trebamo govoriti i otvoreno govoriti iz razloga, ja govorim sad o 2011. kad je HDZ sa koalicijom bio na vlasti. Zašto? Zato što ćemo o sličnim brojkama raspravljati vjerojatno i sljedeće godine. One naprosto neće biti drugačije. I zato kolegice i kolege imaju određeni ekonomski trendovi, određeni trendovi koji naprosto idu kroz određene periode koji ne prepoznaju političku opciju nego oni su naprosto takvi i ne možete ih prebrisati. I zato se meni sviđa ova rasprava danas, zato što danas nismo prebacivali u ovoj raspravi lopticu jedni drugima nego svjesni činjenice da smo izgradili određene institucije sa određenim vrlinama i manama i ova inicijativa HNS-a da ide se u zakonsku promjenu da možda osnujemo 2, 3 ili 4 vijeća zašto ne? Dapače, ako će to povećati efikasnost rada komisije, a transparentnost već imamo jer sve se objavljuje na web stranicama nema nikakvog razloga da klub HDZ-a ne podrži jednu takvu inicijativu. Ali ponavljam, kolegice i kolege u trenucima kad jedni druge napadamo koliko je tko imao investicija nije niti turistička sezona ovakva ove godine ili prošle godine bolja u odnosu na prethodnu zbog toga što su nam ministri turizma ili Vlada privukli nešto nego naprosto određeni tijekovi su išli tako kako jesu i infrastruktura koja se izgradila prethodnih godina u Hrvatskoj, a mi smo se istovremeno napadali zbog te infrastrukture međusobno je stvorila ovo da imamo rezultate turističke sezone takva kakva je. Isto tako upravo zbog ovoga izvješća mislim da svi trebamo zajedno poraditi na tome i pomoći komisiji, pomoći svim čelnicima u državnoj upravi da ovih 20 milijardi smanjimo. Ne optužujući jedni druge da sudjelujemo u kriminalu nego naprosto eliminirati one koji iz špekulantskih razloga pristupaju natječaju nadajući se da će uloviti nešto u mutnome, a ako ne ulove nešto u mutnome idem se žaliti pa ću oboriti natječaj pa ću nešto napraviti. Ja ću vam navesti primjer slučaja autoceste Zagreb-Sisak. HAC koje su na rubu da tako kažem srama zbog svega tri ili četiri puta je poništavan natječaj za nabavku šljunka zato što se uvijek žalio netko tko je na rubu toga da ispunjava uvjete da uopće pristupi natječaju. Međutim, autocesta je jedno 7 mjeseci stajala jer naprosto niste mogli nabaviti šljunak, a šljunak nije baš mala stavka u izgradnji autoceste i na takav način možda da se to ugradilo, da se okrenulo možda nekakvih 70, 80 milijuna kuna možda određeni makroekonomski pokazatelji bi bili drugačiji. Jer kad pogledate što sam rekao već 2004. ste imali 7 milijardi žalbi pa onda se to stabiliziralo negdje na 5, 5,5 milijardi. Zašto? Zato što naprosto bio je gospodarski rast preko 5% i vi ako ste raspisali nekakav natječaj za nekakve građevinske radove u RH bili ste sretni da vam se uopće netko javio jer svi su bili zauzeti jer je bila velika ekspanzija u građenju itd. i logična stvar da se mnogi čak nisu žalili zbog toga jer su bili svjesni ako se žale na taj natječaj da više nikad u toj firmi neće dobiti posao. I to je istina isto od koje ne smijemo pobjeći. I onda dolazi krizna 2008., 2010., 2011. gdje to najedanput skače praktički 100% gore. I to su činjenice. Ali isto su tako činjenice ako mi želimo sljedeće godine imati gospodarski rast, govorim mi jer to je naprosto interes svih nas, prije svega ovdje saborskih zastupnika i vjerujem u Vladi, ako želimo biti efikasni u povlačenju sredstava EU onda sve ovo što smo pa možda i skupo platili iz vlastitog proračuna, sve ovo što nas je opeklo u prošlosti nam treba biti majka mudrosti za sutra. Da nam se naprosto sutra to ne dogodi. Jer gledajte Hrvatska je u posebnoj situaciji i prilikom pregovaranja za ulazak u EU jer je išla sama, ulazi u EU u jednom poprilično i politički i gospodarski osjetljivom trenutku i budite sigurni da će kontrola utroška sredstava EU u Hrvatskoj biti ne pod duplim, ne pod troduplim nego pod desetorostrukim povećalom. I zato naprosto ove institucije koje smo gradili trebamo ih osnažiti, trebamo im dati snagu da eliminiramo one muljatore, da se poslovi odrade čim kvalitetnije i čim bolje da povučemo čim više sredstava i na kraju krajeva da sa tuđim sredstvima napravimo nešto što želimo napraviti doma, a da sredstva iz svog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave iskoristimo za neke druge projekte. Naprosto se ne smijemo dovesti u situaciju da nam se dogodi ono što se dogodilo Bugarima i Rumunjima da su u prvoj godini praktički povukli samo 10% pristupnih sredstava, ne smije nam se dogoditi da nas nas okarakteriziraju ili obilježe u EU da smo država koja nije u stanju provoditi javne nabave, koja nije određene procese u stanju držati pod kontrolom. Zato je nekad i težina riječi, rasprava svih nas u ovom Saboru trebamo si zamisliti da riječ izgovorena u Saboru od saborskog zastupnika ima posebnu težinu i da to netko sluša. I onda će nas se kvalificirati kako možda u konačnici i nismo. Zato na kraju klub HDZ-a će podržati ovo izvješće komisije svjesni činjenice da i broj žalbi i nominalni iznos žalbi u 2011. je najvećim dijelom posljedica gospodarske krize, također svjesni činjenice, a s tim su se složili bar sam ja tako to protumačio sebi, i kolege iz drugih klubova, da smo izgradili institucije, da je ovo snažan instrument za borbu protiv korupcije, da sve ove odluke nisu diskrecijsko pravo kolega i kolegica iz komisije nego naprosto provođenje dosljedno zakona koje smo mi donijeli u ovom Visokom domu. I ako želimo da budu efikasniji i bolji onda se moramo potruditi da donesemo još jasnije i još bolje zakone. Dakle sa nekakvim takvim možda mislim da bi to čak mogao biti i nekakav zajednički zaključak. Konstatiram da će klub HDZ-a podržati ovo izvješće. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Boris Kovačić. Izvolite kolega. hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodin Šuker mi je dao jedan dobar šlagvort jer … /Upadica Da govorimo malo između redaka. Pa evo ja ću to onda evo pravo iskoristiti. I onda je bilo evo opet citiram: "prebacivanje loptice". Pa i nemamo sad što prebacivati lopticu. Ako se dijelimo na vaše i naše s vaše strane i nema što dolaziti. Ne zato što vas sad nema ovdje u sabornici nego i nemate što predbacivati. Mi bi već, da smo zločesti, da smo maliciozni to već mogli napraviti znate. Zašto je, a vi to dobro znate, zašto je povećan broj žalbi? Iz ovih razloga koji su točno opisani i koje ste vi akceptirali. Je, pomanjkanje posla, borba za posao pa se idemo žaliti možda i dobijemo. Bilo je i opravdanih razloga. Ali bilo je i osvete. Bilo je za sve ono što je bilo loše u javnoj nabavi kad još nisu funkcionirali, slažem se s vama da trebamo svi se zalagati za jačanje institucija, ali znamo da su one bile u jednom dobu slabe znamo otprilike kako je išla javna nabava i kako su se dobivali određeni poslovi. Što iz pogovora, što i egzaktno. I tu je također jedan dio treba tražiti i ovih žalbi i u tom onda paketu. Pouzdano znam. Pouzdano znam. I tu je također dio odgovora. Ali evo ja ću završiti pomirljivo, zalažimo se za jačanje institucija pa i ugledajmo se u neke sredine evo gdje nije bilo problema ili gotovo nikakvih problema u provođenju instituta javne nabave. Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nemamo odgovor na repliku? … /Upadica: Ne./… Dobro, čudno. Prelazimo dalje na pojedinačnu raspravu. Branko Hrg, izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, poštovana predsjednice Državne komisije. Ja ću reći da je Državna komisija za rješavanje žalbi u javnoj nabavi usko grlo i kamen spoticanja gospodarskog razvoja Hrvatske i razvoja lokalnih samouprava. I to ne krivnjom ljudi koji rade u toj komisiji nego krivnjom sustava koji je od jedne dobre ideje ustvari stao na pola puta pa onda nije napravio ono što je trebalo napraviti, a trebalo je povećati broj ljudi koji će u toj komisiji raditi, ubrzati postupke, staviti ih na 7 dana u rješavanju i mi bi danas imali sasvim drugačiju sliku. Kao što je ovdje već rečeno u svim ovim izlaganjima u principu Izvješće za 2012. godinu će biti vrlo slično. Opet se čeka 3 do 4 mjeseca na žalbeni postupak da se on riješi. Kazano je ovdje da je negdje oko 7 milijuna bio bio prihod za onaj dio koji plaćaju oni koji se žale ako nije im žalba uvažena. Ja mislim da prihod komisije može biti puno veći i da bi trebalo staviti puno veće penale i kazne za one koji se žale, samo da bi rušili natječaj ako nisu dobili posao razumijevajući krizu, razumijevajući krizu, ali često puta su te žalbe bespredmetne i one stvaraju probleme posebno ljudima u lokalnoj samoupravi. HSS ima dosta načelnika, gradonačelnika, župana i jako dobro zna sa svojim kolegicama i kolegama o tome često puta razgovarati i znam koliko puta gubimo novac, gubimo sredstva za koja se teško izborimo, za koja grebemo po vratima po raznoraznim uredima ovdje po Zagrebu i onda kad to konačno izborimo onda raspišemo natječaje često puta u suradnji sa državnim tvrtkama i onda dolaze oni koji naravno bore se za svoje mjesto pod suncem, za posao, za svoje firme, za svoju dividendu. Da ne kažem da često puta neke firme isplaćuju minimalac ljudima, a na kraju isplaćuju dividendu. Što je isto jedna nakarada jednog društva ako ga hoćemo razvijati onda moramo drugačije gledati. I onda imamo problem, na kraju se žalba riješi tako da je odbijena. Oni plate par tisuća kuna te kazne ili troškova i tako se sve završava. Mi izgubimo novac i od toga svega skupa ništa. Jedan prijedlog, bilo je puno govora da u Hrvatskoj državi ima jako puno administracije, da ima jako puno birokracije, da ima jako puno državnih službenika, namještenika, da ih treba smanjiti. Pa evo ja predlažem da onda rasporedimo i prerasporedimo jedan dio tih ljudi kojih ima u državnim službama po raznoraznim agencijama, ministarstvima ne znam po čemu sve god ovdje, da ih stavimo u funkciju da se žalbe rješavaju brže, da one budu riješene u roku 7 dana, da se povećaju penali onima koji se bespravno žale a oni koji su pogriješili neka snose isto također sankcije i da na taj način evo napravimo jedan iskorak u pokretanju gospodarskih projekata i očuvanju radnih mjesta. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvažena predsjednice komisije. Pa evo mislim da ranije danas smo gotovo sve i čuli u ime klubova one bitne stvari ovog izvješća. Zaista je teško o njemu i raspravljati jer brojke su brojke, one su egzaktne, takve su kakve jesu i ne možemo ih čak ni dovoditi u pitanje. Međutim, možda evo nekoliko riječi o trendovima na koje upućuje upravo ovo izvješće. Ja ga doživljavam na neki način kad pričamo o ovim postupcima javne nabave, a to ste i vi spomenuli potpredsjedniče, da je to na neki način usporedivo sa bespravnom gradnjom. Ako vas je netko vidio, ako vas je netko prijavio vi ste bespravni graditelj. Također i u području javne nabave ako vas je netko vidio, ako se netko htio žaliti vi ste u postupku žalbe. Međutim, ako niste očito da je onda sve u redu. Svi znamo da nije i to je možda problem na koji upućuje Zakon o Državnoj komisiji gdje se jasno navodi da ta komisija nije dužna ili nije moguće protiv nje postupati po službenoj dužnosti i uzeti određeni predmet na koji nema žalbe. Međutim možda putokaz za razmišljanje kad već hoćemo možda nešto mijenjati pa čujemo evo i Zakon o Državnoj komisiji da im se omogući takva ovlast da mogu u određenom trenutku i oni uzeti određene predmete pogotovo ako bude moguće da tih kako čujemo službenika tj. ljudi koji budu u komisiji bude i više što je svakako poželjno i to podržavam. Jer zaista 5 članova komisije uz sve one koji su tamo zaposleni, a koji i sami navode da imaju problem u funkcioniranju jer ne mogu stići fizički obraditi toliko žalbi kojih je svake godine sve više. Podržavamo ovo razmišljanje da treba možda razmišljati o više komisija sa 3, 4, 5 članova, nevažno jer vidimo da trošak koštanja Državne komisije je svega milijun i pol kuna uz one prihode koje su imali i da kad to stavimo u odnos sa ukupno blokiranim sredstvima koja su ovdje u prošloj godini iznosili preko 20 milijardi jasno da se postavlja pitanje smijemo li mi za 2 ili 3 ili 5 milijuna kuna troška riskirati investicijski ciklus od 20 milijardi kuna. To je nešto s čime se kažem Vlada mora ozbiljno pozabaviti i ukoliko nađemo svi zajedno dobra rješenja mislim da bi i taj investicijski ciklus koji je u ovoj godini ajmo reći gotovo stao upravo zbog i smjene vlasti, zbog drugačijeg rasporeda ministarstava i kompletne izmjene kažem čitavih ministarstava mi danas kažemo gotovo investicijski ciklus počinje sada u 10. ili 11. mjesecu što je nedopustivo i činjenica je da velika sredstva će ostati nepotrošena i nerealizirana. Kako radi Državna uprava? Proračun u 12. mjesecu, 1., 2., 3. mjesec dok se pokupe svi projekti, dok se dođe do određenih ministara, dok se dođe do određenih ajmo reći sastanaka, razgovara pa dok to krene vi dobivate ugovore u 5., 6. mjesecu. Jedna žalba na postupak vi niste realizirali moguće i 20 milijuna da vam ministar dobre volje ili za najbolji projekt da jedna žalba u postupku vi ste ostali bez 20 milijuna kuna investicije. Privatni sektor to kažem rješava vrlo brzo i efikasno, naravno ukoliko ima interesa i novaca i kod njih, kažem takvih problema nema. Grade se trgovački centri ili ne znam kakve proizvodne hale u rokovima od 2, 3 mjeseca, a dok jedna javna uprava kažem ima problema sa malim objektima i ne mogu ih izgraditi i po nekoliko godina. Zato mislim da Državna komisija treba dobiti moguće kažem i neke nove ovlasti, ali svakako ih treba biti i više. Trendovi pokazuju da nam raste ovaj dio znači žalbenih roka odgovora na žalbu što već premašuje čak i sam ajmo reći ciklus javne nabave od 2 mjeseca, vidimo da se to izniveliralo i da je to gotovo sada znači rok dok vi dobivate odgovor na žalbu veći je od onoga što ste sami provodili kažem oko 60-ak dana javnu nabavu. Možda za razmišljanje je ova stranica 37. – struktura žalbenih predmeta s obzirom na kriterije odabira. Najniža cijena je 1845 predmeta. Ja mislim da je tu možda i najveći problem naše javne nabave. Najniže je najbolje, najniže je najkvalitetnije, najniže je najspasonosnije, a vidimo da nije. Možda je vrijeme da razmišljamo o odbačaju najniže i najviše, naravno uz varijacije ako imamo samo jednu ili dvije ponude da razmišljamo kažem o tome da ta najniža ne bude predmet za kojeg se natječu. Tada će svaki poslodavac i svaki onaj koji je izvođač, koji traži svoj posao pokušati biti realan, pokušat će biti u skladu sa svojom strukom, pokušat će tražiti najbolje rješenje da do tog posla dođe jer čim je najniže njegov je postupak najlakši. On tada ide s dumping cijenom, on kalkulira s količinama i naravno da se dolazi do toga da nakon svake investicije koja je ugovorena, a velik broj, evo potvrđeno je danas i preko 50% traži dodatno ugovaranje i namjeru svega onoga što je u realnom i bilo. Međutim, postupak javne nabave je rekao drugačije. Dodatni radovi su i danas problem svima, pogotovo opet u postupcima javne nabave do ugovaranja itd. kažem svima više posla, a možda je kažem vrijeme da počnemo razmišljati s obzirom da je recesija i kriza učinila svoje da su cijene došle na normalu i puno su niže, pogotovo u građevini od onih koje smo imali 2005., 2006. i 2007. godine, i 2008. da je danas kažem moguće iste objekte graditi za dvostruko manju cijenu, a da su najrealnije zapravo one srednje ponude koje su u javnim postupcima neodabrane. Međutim, kada se kažem nakon ugovaranja dođe do njih onda shvatimo da je možda i to bilo najrealnije a da smo izgubili prijem. Smatram da je Državna komisija najmjerodavnija da može i potaknuti možda ako je primijetila u svom radu nekakve nedostatke samog Zakona o javnoj nabavi jer vidimo da postupate ne samo po žalbi onoga na onaj dio koji se žali nego znači odbacujete i/ili uvažavate žalbe i po nekim drugim kriterijima koji nisu navedeni u žalbi, što je dobro. Međutim, možda je dobro da onda u suradnji s Ministarstvom gospodarstva da se možda još uđe dublje u Zakon o javnoj nabavi i da se sugeriraju određene izmjene na temelju vaših saznanja koje vi imate najviše. Svakako i državna uprava koja to raspisuje.

da to nekima postoji i posao gdje nalaze svoje interese i da bi bilo dobro kad već imamo sve gotovo na stranici ministarstva da ovakvim izvješćima dobijamo rangirano i te firme koje su se žalile i po desetak puta, a njihovo ime ne znamo a znamo sve ostalo i tko je raspisao itd. Mislim da to nije ništa teško, a da možemo svi onda iz toga izvući određeni zaključak. Evo mislim da sam više-manje rekao sve ono što sam htio. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ovime smo završili. Da li želi predsjednica Državne komisije? Da. Izvolite gospođo Pavličević završno. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo ukratko bih se osvrnula na neke primjedbe uvaženih zastupnika. Što se tiče duljine rješavanja predmeta svjesni smo toga i poduzimamo sve što je u našoj moći da se taj problem riješi i da se to vrijeme skrati. Međutim, rješenje je jačanje administrativnih kapaciteta zapošljavanjem kako savjetnika tako i članova, a za to je potrebno osigurati dovoljna sredstva. Jačanje kapaciteta je potrebno tim više što će se stupanjem u članstvo Europske unije nacionalno zakonodavstvo javne nabave primjenjivati kako na postupke financirane sredstvima iz domaćih izvora tako i na projekte financirane iz fondova Europske unije. Tako da će se opseg posla Državne komisije još dodatno povećati. Neka su predviđanja da će se povećati opseg posla za oko još 50%. Stoga je nužno osigurati preduvjete i krajnje je vrijeme za to da bi se brzo i uspješno rješavali predmeti. Prije svega trebalo bi osigurati materijalna sredstva u svrhu jačanja administrativnih kapaciteta. Prijedlozi uvaženih zastupnika koji se odnose na izvješće kakvo bi izvješće trebalo biti sljedeće godine, što bi još trebalo sadržavati. Bit će uglavnom uvaženi, tim više što će i novi Zakon o državnoj komisiji koji je u pripremi uvelike regulirati to pitanje i proširiti obvezu u nekim dijelovima što što bi išlo u cilju proširenja našeg izvješća o vezi i podataka o naručiteljima i broju provedenih nabava, broju postupaka i svega ostalog. Na kraju bih htjela zahvaliti na raspravi i to kako na pohvalama koje ste iznijeli tako i na primjedbama i prijedlozima koje u svakom slučaju treba uzeti u obzir. To ćemo i uzeti u obzir. Još jednom hvala vam. Hvala i vama. Zahvaljujem gospođi Vlasti Pavlaičević i suradnici. Ovime smo završili sa Izvješćem o radu državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.